Molim Mandatno-imunitetno povjerenstvo, predsjednicu Povjerenstva poštovanu kolegicu Gordanu Sobol da podnese izvješće. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo razmotrilo je na 29.sjednici održanoj 12.prosinca 2013.godine zahtjev zastupnice Višnje Fortune kojim je izvijestila da sukladno članku 14.stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor stavlja zastupnički mandat u mirovanje s danom 13.prosinca 2013.godine. Člankom 14.stavkom 1. Zakona o izborima zastupnika propisano je da zastupnik ima pravo jednokratno tijekom trajanja zastupničkog mandata, podnošenjem pisanog zahtjeva staviti mandat u mirovanje. Hrvatska stranka umirovljenika je sukladno članku 12.Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila da zastupnicu Višnju Fortuna zamijeni Marija Ilić. Kako je mandatno-imunitetno povjerenstvo utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Višnje Fortune kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice Marije Ilić predlažemo Hrvatskom saboru da donese odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnice Višnje Fortune sa danom 13.prosinca 2013.godine te početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice Marije Ilić sa danom 13.prosinca 2013.godine. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Nitko se ne javlja za riječ. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke Madatno-imunitetnog povjerenstva. Molim da se izjasnimo. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Ima netko suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno sa 108 glasova donešena predložena odluka. Sad ćemo pristupiti davanju prisege. Prisega se daje na način da predsjednik pročita tekst prisege a nakon toga zastupnica kad je prozvana ustaje i izgovara prisežem. Tekst prisege glasi: "Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH. "Zastupnica Marija Ilić. Čestitam. Pljesak. Želim vam uspjeh u zajedničkom radu i u zajedničkoj odgovornosti.